Моля за регистрация.

По Програмата за работата на Народното събрание за 2 и 4 март 2022 г. на първо място са предложенията, постъпили по реда на чл. 47, ал. 8 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. От страна на парламентарната група на „Движение за права и свободи“ не е постъпило предложение по този ред, така че т. 1 е предложението, постъпило от „БСП за България“, а именно: „1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите – продължение.

съвет от 31 декември 2021 г. 4. Предложение от парламентарната група на ГЕРБ-СДС – Проект на решение за въвеждане на компенсаторен механизъм в пълен размер за небитови крайни клиенти на електроенергийния пазар на вероизповеданията, общините, социалните структури, образованието, здравеопазването.“ четири точки автоматично влизат в Програмата, без да ги подлагаме на гласуване по правилото за първа сряда от месеца. След това е Програмата в частта, предложена от председателя, която ще подложим и на гласуване: „5. Прекратяване пълномощията на народен представител. Подадена оставка от народния представител Венцислав Петков. 6. Проект на решение за промяна в състава на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество. Вносител е Хамид Хамид. 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите – продължение. 8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование. г. 9. Проект на решение за въвеждане на компенсаторен механизъм в пълен размер за небитови крайни клиенти на електроенергийния пазар на вероизповеданията, общините, социалните структури, образованието, здравеопазването. 10. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. 11. Блицконтрол за петък от 9,00 ч. 12. Редовен парламентарен контрол по чл. 91 – 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, също за петък.“ Три от точките в Програмата, предложени от мен, съвпадат с предложенията на парламентарните групи по реда на чл. 47, ал. 8, така че след като ги разгледаме по този ред, като първа сряда от месеца, те автоматично ще отпаднат от по-нататъшната програма.

Преди да започнем с дневния ред, ще Ви изчета следните съобщения: с невоенен характер на самолет с екипаж от Военновъздушните сили на Гърция и на самолет с невоенен характер с екипаж от Военновъздушните сили на Израел. Издадените заповеди са в рамките на компетентността на министъра на отбраната, касаещи преценка на военните параметри на преминаването с оглед отбраната на страната. По въпросите относно експортния контрол и съответствието с международни секционни режими, задължителни за Република България, разрешенията за прелитане във въздушното пространство на страната следва да се предоставят на заинтересованите държави след положително становище от компетентните в тези области държавни органи – Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на външните работи.

„На 25 февруари 2022 г. в Народното събрание е постъпил препис от Решение № 3 от 24 февруари 2022 г. на Конституционния съд по конституционно дело № 16/2021 г.

И последно съобщение: „От Националния статистически институт е постъпила информация за: - Стопанска конюнктура, февруари 2022 г.; - Индекси на цените на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността, януари 2022 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.“

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Председател, взимам думата по процедурата за начина на водене, за да изразя несъгласието на ДПС с начина, по който се неглижира внесеното от нашата парламентарна група на 2 февруари искане за изслушване на вицепремиера Асен Василев за Националния план за възстановяване и устойчивост и за оперативните програми от новия програмен период. Вече един месец това изслушване не намира място в дневния ред на Народното и за този период необходимостта от такова изслушване не само не отпадна, а напротив – стана още по-наложителна. В декларация от парламентарната трибуна ние от ДПС вече изразихме безпокойствието си от включване на проекти в плана, без да има концепция за реформи в сферите, към които тези проекти се отнасят и без те да са позиционирани конкретно в тези концепции, съответно взаимно обвързани с останалите мерки в концепциите. Представянето на набързо организирано и импровизирано обществено обсъждане неотдавна на някои от проектите, включени от настоящото правителство в плана, провокираха повече въпроси, отколкото да дадат отговори. Някои от тези проекти дори породиха съмнения, изразени по време на самото обществено обсъждане от участниците в него, дали дадени проекти не са включени специално заради конкретни изпълнители. Сериозни притеснения поражда и липсата на информация и анализи за социалните и икономическите последици от реализацията на някои проекти по плана. Закъснението в подготовката на оперативните програми за настоящия програмен период 2021 – 2027 г. вече е огромно. Тече втората година от този период, като и тя се очертава да е „нулева“ за България. Няма никаква информация за степента на готовност по тези програми и затова кога може да се очаква Европейската комисия да одобри споразумението с България за тяхната реализация. За пореден път ние от ДПС призоваваме за провеждане на дискусия в Народното събрание за плана и за оперативните програми, при която да се постигне надпартиен, национален консенсус за защита на националните интереси на България чрез съответните проекти. Това изисква отговорно политическо поведение. Това съответства и на заявката за нов стил на управление, ако действително има желание тази заявка да бъде изпълнена със съдържание, а не просто декларация за печелене на избори. Очакваме изслушването да бъде включено в дневния ред. Благодаря. Благодаря Ви, господин Чакъров. Действително е така, просто законодателната програма в този месец беше доста натоварена, най-вече заради три бюджета, които трябваше да приемем, но имам предвид изслушването на министър Василев.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз се обръщам към Вас по начина на водене и по-специално по отношение на парламентарния контрол, защото съгласно чл. 92 от нашия Правилник министрите са длъжни в 7-дневен срок да отговорят на писмените въпроси, които народен представител им е задал. Аз съм задала на 14 февруари 4 въпроса към министъра на транспорта Николай Събев, който и към днешна дата, току-що проверих на сайта на Народното събрание,

разходите, които държавата е извършила във връзка с този полет? Всъщност каква е най-вече дългосрочната визия и стратегия на правителството в това отношение? Какви са държавните субсидии, които държавата се е обвързала да плаща, съгласно интервю, дадено от транспортния министър Николай Събев в тази връзка и по отношение на инфраструктурните проекти, които той в своето интервю заявява, че са приоритетни на правителството, като строителство на четири моста, моста, три тунела и вертикални хеликоптери, които да се използват като летящи таксита. В тази връзка моля да ме информирате дали има неотложно неоснование, което…

Колеги, моля Ви – господин Ананиев, господин Генов и госпожа Стратиева!

малко. Очаквах, че след паузата от две седмици Вие ще ревизирате Вашето решение и няма да допуснете да бъдат гласувани текстове, внесени в пълно противоречие с правилата. Вместо това Вие ставате съучастник в пълното погазване на Правилника и обезсмисляте неговото съществуване. В такъв случай най-добре ще бъде Правилникът да бъде отменен и всеки да получи възможност свободно да внася каквото, когато и както пожелае без срокове, без обществени обсъждания, без мотиви, без оценка за въздействието, без становище на министерствата и институциите, браншовите организации и НПО-тата. Напълно разбираемо, между другото, по-миналата седмица объркването на господин Ганев от „Да, България!“ по отношение на докладите, които разглеждаха. Защо? Защото на първата част от заседанието на Комисията – тази, която беше в 8,30 ч., Докладът съдържаше единствено основните текстове на Законопроекта, приети на първо гласуване. Както вече обясних, по време на гласуването бяха предложени допълнителни текстове от въздуха, отнасящи се до изместването на Националния институт по метеорология и хидрология от Министерството на образованието и науката към Министерството на околната среда и водите, след което ние остро възразихме, разбира се, и във втората част на заседанието вече беше представен нов доклад. Този доклад обаче изглеждаше по-скоро като някакъв драфт, имаше някакви забележки по него, празни текстове и така нататък. След като отново възразихме, на третата част от заседанието, вече имаше трети доклад, който приличаше на истински и в него бяха отразени всички реформи, предложени устно от председателя. Но преди да започне заседанието на парламента, вече имахме четвърти доклад. Приключвам. Ето защо настъпи объркването у господин Ганев и аз наистина изпитах неудобство от негово име – така и не разбрахме каква беше цялата тази процедура, която се проведе тогава. Надявам се, някой от колегите да даде отговор. Благодаря.

и § 3 включително. Така че предстои да бъдат докладвани от § 4 нататък. Заповядайте, господин Генов. Предложение на народните представители Манол Генов, Татяна Султанова, Зорница Стратиева, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението.

1. В ал. 2, в текста преди т. 1 думите „министъра на образованието и науката“ се заменят с „министъра на околната среда и водите“.

б) в т. 4 думите „министъра на образованието и науката“ се заменят с „министъра на околната среда и водите“. 3. В ал. 8 думите „министъра на образованието и науката“ се заменят с „министъра на околната среда и водите“.“ Предложение на народните представители Манол Генов, Татяна Султанова, Зорница Стратиева, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 5: „§ 5. В чл. 173,

Откривам дискусията по параграфи 4 и 5, предложени от Комисията, изчетени от председателя на Комисията по околната среда и водите Манол Генов. Заповядайте, господин Шишков, за изказване. Благодаря, господин Председател. Аз отново бих искал да припомня, че не е спазена процедурата по внасянето на Законопроекта. Няма становище нито от МОСВ, нито от МОН, нито от Министерския съвет на основание чл. 79, ал. 5 от нашия Правилник. Дори становището на Института не е прикачено към документите на сайта на Народното събрание. Получихме го чрез електронната си поща, след като го изискахме от председателя на Комисията. Впрочем тук има още един интересен факт. Становището на Института първо беше качено на сайта на Народното събрание в раздела за Закона за държавния бюджет, след което по необясними причини изчезна оттам. Бих искал да попитам някой от управляващите: в крайна сметка кое наложи свалянето на становището на Института от раздела за Закона за държавния бюджет и кой се бои от Института и какво мислят учените? Но с това абсурдите не приключват. Оказа се, че привнесените текстове от Закона за държавния бюджет към Закона за водите не бяха в пълен обем. Отново по странен начин при копи-пейст не бяха преписани най-важните текстове – тези, които се отнасят към финансовата и административната независимост на Института. Но за това аз ще Ви говоря в следващия параграф. По повод изказването на господин Сандов, който, между другото, не го виждам в залата – не знам защо, че ГЕРБ говори в синхрон с Института, ще прочета част от тяхното становище. Впрочем те вече се разграничиха от всички политически формации, така че тезата на господин Сандов вече не е актуална, но въпреки това ще зачета част от становището, за да могат всички народни представители да се запознаят с него. „Такава „Такава структурна промяна липсва в коалиционните договорености на управляващото мнозинство, приета е по идея на министър Николай Денков, без никаква комуникация с Националния институт по метеорология и хидрология и не отчита всички аспекти вследствие от такова преминаване. За нас остават необясними причините за това решение – да бъде прехвърлена една много добре работеща, по оценките на органите на изпълнителната, местната и съдебната власти, национална научна организация от МОН към МОСВ. С това тя неминуемо ще бъде насочена към приоритетно решаване на конкретни задачи на МОСВ, от което ще пострада обслужването на другите сектори в държавата, защото Институтът няма неограничен ресурс от учени и специалисти. Това вече е било в нашия 132-годишен опит при организирането на тази дейност в България. резултат на подобно прехвърляне освен трансформирането на Института от национална във ведомствена структура е последвалото неглижиране на научната дейност. Трябва ли още веднъж да се повтаря тази грешка? Представените мотиви към Законопроекта са подвеждащи. Основната дейност на Института не е свързана с МОСВ, а с развитието на науката в областта на метеорологията, хидрологията и агрометеорологията, както и с изпълнението на международните задължения на

През последните 10 години предоставяме на МОСВ в оперативен порядък всички данни, с които разполагаме и които се отнасят до дейността му. В допълнение изготвяме и исканите от МОСВ експертизи, те са под 20% в изпълнените общо 11 088 експертизи за 2020 г. Изключително смущаващо за нас, работещите в Института, е текстът за назначаването и освобождаването на генералния директор. Досега, включително и след преминаването на Института към МОН, генералният директор е назначен по предложение на Научния съвет. С това се осигурява политическа неутралност. Предложеното еднолично назначаване от министъра, независимо кой е той, винаги ще е свързано с политически елементи и ще позволява политически натиск по отношение на експертизата на Института. Ще бъде нарушена и научната ни автономия. Обръщаме се към Вас с молба да не се позволи да се политизира нашата научна организация.“ Това е част от становището на Института. В заключение, бих се обърнал към колегите, които заявиха, че все пак ще бъдат добронамерени към Института. Бих им казал, че в крайна сметка е добре да бъде отворен Законът, който регламентира Националният институт по метеорология и хидрология, който беше предложен и подготвен от предходното редовно управление. За съжаление, тогава времето не стигна, за да бъде приет. Само по този начин веднъж завинаги ще бъде решен статутът на този институт и ще се преустанови лутането от институция в институция.

Няма реплики към Младен Шишков. Има ли други изказвания? Не виждам. Закривам дискусията по параграфи 4 и 5.

Изчакваме народните представители да заемат местата си, част от тях изчакваме да влязат в залата.

Изчакваме още минута-две, за да не се налага да даваме почивка.

§ 6: „§ 6. Плановете за управление на риска от наводнения за периода 2016 – 2021 г. и и Плановете за управление на речните басейни за периода от 2016 – 2021 г. се прилагат до приемането на актуализирани планове по реда на чл. 146о и чл. 159.“ Предложение на народните представители Манол Генов, Татяна Султанова, Зорница Стратиева, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

на Националния институт по метеорология и хидрология към Министерството на образованието и науката преминават към Националния институт по метеорология и хидрология към Министерството на околната среда и водите.“ Националният институт по метеорология и хидрология като национална научна организация и национална хидрометеорологична служба на Република България е юридическо лице с делегиран бюджет, чийто ръководител е разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на околната среда и водите.

възстановяване през следващата година на реализираното в края на бюджетната година превишение на постъпленията над плащанията. Генералният директор на Националния институт по метеорология и хидрология се назначава и освобождава от министъра на околната среда и водите. Дейността на Националния институт по метеорология и хидрология се осъществява от служители, които работят по трудово правоотношение, това число заемащите академични длъжности. по заглавието на Подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“ и по параграфи 6 и 7, предложени от Комисията по околната среда и водите. За изказване Младен Шишков имаше желание. Добре, Стефан Шилев, записвам Ива Митева, Красимир Вълчев и Николай Нанков. дами и господа народни представители! Малко разяснения по отношение на Закона за водите. Уважаеми господин Министър, извинявайте! Съгласно чл. 149 от Закона за водите управлението на водите и водните обекти и водно-стопанските системи и съоръжения се осъществява въз основа на планове за управление на речните басейни. Същевременно с Проекта на закона за водите се предвижда да се регламентира действието на приетите План за управление на речните басейни, План за управление на риска от наводнения, които бяха в сила до 31 декември 2021 г., като се удължи тяхното действие до приемането на новите ПУРБ и ПУРН. Новите ПУРБ и ПУРН може би ще бъдат приети до края на тази година, тоест от 1 януари 2022 г. до момента, в който се приеме този законопроект, няма действащи нормативни документи, въз основа на които се извършва управлението на водите в България. Доколкото разбирам от от регионалните инспекции, всъщност от басейновите дирекции, до 15 февруари има издадени 211 броя становища по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за съответствието им с плановете за управление на речните басейни или за съответствие с тези за риска от наводнения, само че за старите, не за новите, защото нови няма по една или друга причина. Аз се Аз се радвам, че сравнително бързо, след като дойде новото управление на Министерството на околната среда и водите, беше внесен този законопроект. Въпросът ми е: къде беше уважаемият господин служебен среда и водите по време на двата мандата? Защо, знаейки, че са забавени плановете за управление на речните басейни и тези за риска от наводнения от 2022 г. нататък, къде беше, че не се внесе този законопроект, защото мисля, че той изначално беше два или три параграфа, само регламентираха, че ПУРБ И ПУРН ще бъдат валидни до приемане на нови такива?! Аз мисля, че изключително безотговорно е това, което се случи в последните 6 – 7 месеца по време на двете служебни правителства, и това нещо трябва да се каже в пленарната зала, защото се оказа, че много се говореше и продължава да се говори срещу ГЕРБ, но това елементарно нещо, което трябваше да се направи, е да се входира този ЗИД на Закона за водите. Това нещо можеше да се направи още през юни месец примерно, така че да няма празнота от 1 януари насам. Тоест сега всеки, който реши да обжалва едно становище, издадено от Басейнова дирекция или от РИОСВ въз основа на становище на Басейнова дирекция, има пълното право, защото в момента има празнота. За щастие, може би днес Народното събрание ще приеме този

един по-сериозен проблем, с който се занимаваше служебният министър, и може би малко късно се включи в проблема, а това беше сагата за „Вера Су“, която, разбира се, даже не се реши нито бързо, нито в полза на околната среда. Това е. Исках да Ви запозная с това, че два месеца становищата по Закона за водите са, меко казано, нелегитимни и създават възможност всеки, който иска, да ги обжалва и много е вероятно те да паднат в съда. Благодаря.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

За мен големият проблем е, че законодателят не е предвидил възможността да не се приеме до изтичане на срока на съществуващите ПУРН-ове и ПУРБ-ове и още в онази далечна 2015 – 2016 г. да го приеме, така така че няма нужда в момента да се упражняваме върху критика към служебното правителство. Служебното правителство внесе няколко законопроекта, които в момента се разглеждат, включително този за ОСВ, именно защото последните два парламента нямаха възможност да разглеждат съответните законопроекти.

аз ще бъда много кратка.

забавянето е стартирало не по време на служебното правителство, а много преди това. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, госпожо Султанова. Има ли втора реплика към Стефан Шилев? Няма. Заповядайте за дуплика. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, господин Министър! Госпожо Султанова, аз не съм говорил за забавянето на ПУРБ-овете и ПУРН-овете като причина, а говорих за забавяне на един общо взето елементарен ЗИД на Закона за водите, което при желание от парламента можеше да се приеме още в Четиридесет и петото народно събрание. Разбирам, че комуникацията е била много трудна по това време,

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Аз ще се спра на § 7, спра на § 7, който може би е възловият в този законопроект и който разбуни духовете в последните няколко седмици във връзка с преминаването на Националния институт от Министерството на образованието към Министерството на околната среда и водите. През 2019 г. със Закона за държавния бюджет се прие § 1, съгласно който тогава научното звено към БАН премина като юридическо лице към Министерството на образованието и науката. За съжаление, това, което виждаме, е, че е направен опит за машинално и механично преписване на разпоредбите на Закона за бюджета от 2019 г., без обаче да се осмислят какво те значат. Затова ще се спра, първо, на ал. 1. Ал. 1 от този параграф казва, че Националният институт се преобразува от Национален институт към Министерството на образованието в Национален институт към министъра на околната среда и водите. Колеги, тук няма никакво преобразуване нито имаме сливане, нито имаме вливане, нито имаме разделяне. Просто имаме едно преминаване от едно юридическо лице – НИМХ, от министъра на образованието към министъра на околната среда и водите, и това трябва да запишем в ал. 1, за да е безспорно, че тук нямаме никакво преобразуване. На второ място, ал. 2 загатва за предмета на Института, като казва, че като национална организация Хидрометеорологичната служба е юридическо лице с делегиран бюджет, разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на околната среда и водите. В Закона за държавния бюджет за 2022 г. ние записахме в чл. 108, че НИМХ прилага делегиран бюджет, че неговият генерален директор е второстепенен разпоредител с бюджет и записахме правомощията на генералния директор. Смятам, че това също е грешен подход. Това започнахме, между другото, да го правим от 2020 г., 2021 г., а сега и в бюджета на 2022 г. Това са норми, които трябва да залегнат, и може би е крайно време да залегнат в корпуса на Закона за водите. Затова предлагам тази ал. 2 да бъде изменена и тя да бъде заместена с ал. 2 и 3 от § 1 от Закона за държавния бюджет за 2019 г., където ясно е определен предметът на дейност на Националния институт. Няма съмнение, че в момента с този параграф не се цели да се промени статутът на НИМХ, а просто да се преуреди, за да са спокойни колегите и за да няма след това тълкуване между колегите юристи действа ли Законът за държавния бюджет за 2019 г., безспорно той действа в тази си част, тъй като независимо че Законът за държавния бюджет е с ограничено действие и действа в рамките на една година, има норми от него, каквато е тази норма, която е обособена част от Закона за бюджета и която има неограничено действие във времето. Това е и съгласно практиката на Конституционния съд – Решение № 1 от 2011 г., а има и много решения на Конституционния съд в тази посока. Така че предлагам ал. 2 да да гласи: „(2) Националният институт по метеорология и хидрология е национална научна организация за осъществяване на оперативни дейности в областта на метеорологията, хидрологията и агрометеорологията, както и за научни изследващия и за научно-приложна, иновативна и образователна дейност. Националният институт по метеорология и хидрология, Националната хидрометеорологична служба на Република България и не изпълнява функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт.“ Това е научна организация и тя няма как да изпълнява такива функции. На трето място, ал. 3, предложена в § 7, трябва да отпадне, тъй като това е отново делегираният бюджет и вече, както казах, ние сме го записали в чл. 8 на Закона за държавния бюджет за 2022 г. и ал. 4 и 3 трябва да се преномерират съгласно кой назначава и освобождава генералния директор и как се осъществява дейността – че е от служители по трудово правоотношение, в това число заемащите академични длъжности. Тук искам да обърна внимание и призовавам Комисията по околната среда и водите: след приемането на този закон наистина да се седне и много внимателно да се обсъдят тези текстове. Член 108 – предстои актуализация, знаем, на бюджета, от Закона за държавния бюджет за 2022 г. трябва да бъде отменен от Закона за държавния бюджет за 2022 г., да намери своето систематично място в корпуса на Закона за водите. По същия начин разпоредбата, свързана с това, че НИМХ е юридическо лице, генералният директор как се назначава, освобождава, на какви правоотношения са служителите – това всичко трябва да бъде уредено в корпуса на Закона, за да не стоим изправени всяка година пред едни и същи хипотези да преписваме едни и същи текстове и да се чудим променяме ли нечий статут, или го запазваме и да се обясняваме в публичното пространство. Ще Ви предоставя текста, господин Председател,

Има ли реплики към Ива Митева? Има от Красимир Вълчев, Андрей Чорбанов също. Благодаря. Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Митева, Вие правилно сте видели неточностите, които са в така внесените между първо и второ четене разпоредби. Наистина нямаме преобразуване, наистина имаме разминаване между

едно-единствено нещо не съм съгласен, и то е за това, че не трябва да обслужва изпълнителната власт. Тъй като организацията има двойствен статут – и като научна организация, и като национална хидрометеорологична служба, може би само това да отпадне. Помислете го още веднъж, в тази връзка, и колегата Шишков ще предложи. Тук апелът ми и към министъра на околната среда и водите е: предвид този двойствен статут административните структури предполагат генералният директор или лицето, което ръководи организацията, да бъде назначавано от принципала, но когато имаме този двойствен статут, е добре поне да помислите за обвързана компетентност. От една страна, да предлага научният съвет, ако трябва две-три кандидатури да Ви предложи, а Вие да я одобрите, за да може да може да гарантираме не само финансово, но и административно статута на научна организация. Академичните организации имат финансова и административна автономност и това е моят апел към Вас. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Вълчев. Втора реплика – Андрей Чорбанов, заповядайте, Професоре.

Уважаеми дами и господа народни представители! Нещо като добавка към казаното от господин Вълчев. Горещо бих препоръчал на министъра на околната среда и водите Институтът, който ще изпълнява такава академична длъжност, да разработи хубав правилник, който да отговаря изцяло на Закона за висше образование и наука, но в общи линии изключително деликатно е в ситуация, в която един институт представлява самостоятелна академична функция, да има на кого да се отчита, на кого да представя тази своя научна информация. В момента, ако влезе човек на сайта на Института, няма да намери такава информация, която да бъде релевантна на неговата академична функция. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Чорбанов. Има ли трета реплика?

Може би това, на което обърна внимание господин Вълчев – да не изпълняват функции във връзка с изпълнителната власт, е една гаранция за независимостта на научната организация. Все пак тук не става дума за типична административна структура по Закона за администрацията, затова и се налага преуреждането му по този начин в Закона. Ако Вие направите такова предложение, няма пречка това изречение да отпадне, но обръщам внимание, че той в момента е в Закона за държавния бюджет за 2019 г. На практика това е текстът, който е уредил статута на Института, и този текст към днешна дата продължава да действа. Дори и да приемете текста по вносител, както е в Доклада, този текст ще продължава да действа и той няма да изпълнява функции по отношение на изпълнителната власт, така че тук трябва еднозначно да се реши този въпрос. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, госпожо Митева. Господин Шишков, заповядайте за изказване.

Аз се радвам, че колегите от „Има такъв народ“ са обърнали внимание на забележките, които аз смятах да внеса като корекции в Законопроекта, тъй като действително се получи една, как да го нарека,

в Закона за държавния бюджет. Получи се един правен абсурд. В момента този закон, който трябва да урежда Института, е разделен на две части. Едната част е в Закона за водите, другата част остана в Закона за държавния бюджет, които текстове вече са приети. Така че моето предложение беше точно в тази насока. Текстовете, които гарантират финансовата и административната независимост на Института, да бъдат записани и в Закона за водите, защото знаем, че Законът за държавния бюджет е с лимитирано действие – той действа до края на годината, след което ще трябва следващата година отново да бъдат преписвани, което е абсурдно. Нека да има някаква устойчивост в Закона за водите, за да може и хората да знаят, да бъдат спокойни за това, което могат да извършват като дейност в Института, аз ще зачета моето предложение. Не знам, може би е добре с Комисията да го обсъдим, тъй като те са идентични нещата, но са оформени по различен начин. В някакъв момент да го обсъдим с Комисията да бъдат решени окончателните текстове. Аз съм ги подготвил и ще Ви ги зачета: „В § 7 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 3 се изменя, както следва: „(3) Установеното към края на годината превишение на постъпленията на

това е новото, което ние предлагаме – по предложение на научния съвет на НИМХ.“ Това е искането и на самия Институт, за да се гарантира все пак неговата автономност.

да се разпорежда със средствата на НИМХ; 3. да определя броя и числеността на персонала в НИМХ; 4. да определя индивидуалните възнаграждения на персонала в рамките на утвърдените разходи по бюджета на НИМХ за съответната бюджетна година.“ Отново казвам, това са текстове, които вече са приети в Закона за държавния бюджет. Моето предложение е да бъдат включени в Закона за водите с допълнението за начина, по който ще бъде назначаван генералният директор. Това е моето предложение. Също така и предложението, което коментирахме с колегата

Реплики към Младен Шишков има ли? Не виждам. Давам думата за изказване на Джевдет Чакъров.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Видно е, че вече е взето решение и волята на управляващото мнозинство е Националният институт по метеорология и хидрология да бъде преместен в Министерството на околната среда и водите. Искам само да припомня, че това не е първият опит това да става по този начин – да бъде преместена тази структура в МОСВ. Докато бях министър, отново имаше такива предложения и идеи. Тогава не допуснахме това да стане, за което искам да бъда коректен и да благодаря на коалиционните партньори, че това тогава не се случи по този начин. Но след като ще бъде прехвърлена тази структура към аз подкрепям колегите, които се изказаха тук, включително и от ИТН, господин Велчев, Шишков и другите колеги, че Националният институт по метеорология и хидрология трябва да запази статута си на научна структура, да функционира в такъв формат, съдържание и дух и затова структурата и функционирането трябва да се запази. С оглед на това ние – от ДПС, и това да бъде по този начин. Визирам, че директорът наистина трябва да бъде предложен от научния съвет и те да си поемат отговорността, а те поемат отговорността. Виждаме, че те не споделят – и по време на заседанието на Комисията по околната среда и водите видяхме, че има едно сериозно напрежение, това може да го кажем и ние всички. Да, премества се тази структура в МОСВ, но беше добре да чуем аргументи, че ще се подобри дейността на Националния институт по метеорология и хидрология, това ще доведе до еди-какво си, до еди-какво си, такива аргументи, за съжаление, не чухме. Добре е, ако има такива аргументи, да ги чуем все пак с оглед на какво. Видно е, че дейността на Националния институт по метеорология и хидрология не се припокрива до голяма степен с това, което е основно като дейност на Министерството на околната среда и водите, а в същото време трябва да кажем, че това е една изключително важна дейност, много важна, защото аз съм го преживял като министър на околната среда и водите – наводненията, които стават, отговорността, която носи министърът на околната среда и водите като принципал за управление на водите в Република България, отговорностите, които се дават в това в това отношение, изпреварващи биха били много ценни и трябва да бъдат ценни и да се реализира максимална превенция, доколкото е възможна. И освен това видно е, че този състав на Института е и с академични позиции, академично развитие, ние трябва да бъдем коректни към тях, да имат възможност за кариерно развитие, за академично развитие, да се реализират. Следващо нещо, за което – добре, че тук госпожа Митева взе отношение, те трябва да бъдат наистина обезпечени финансово, за да имат едно нормално функциониране, да има съдържание и да изпълняват целите, за които работят, да има превенция в нашата страна с оглед на прогнозите, които те дават. Една чувствителна тема. Считам, че не е добре да се налага да се налага на тези хора структура и дейност на Института такава, каквато не е по принцип като за научен статут. С оглед на това, ако не се приеме това предложение научният съвет да предлага, определено

Аз не съм убеден, че самият министър ще желае това да бъде по този начин. И в заключение ще кажа, че в интерес на обществото ни, в интерес на Министерството на околната среда и водите, в интерес на Министерството на образованието и науката и в интерес на самия институт – Националният институт по метеорология и хидрология, е да си остане като научна структура, да функционира по най-добрия начин и да изпълнява функциите и целите, за които е предназначена.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Чух Вашите коментари и Вашите предложения, но, господин Чакъров, аз малко се обърках – Вие хем предлагате да не се променя нищо в дейността, хем ме питате как точно ще променя дейността. Няма как. На този етап, единствено, както и Вие казахте, се сменя принципалът. Ако трябваше аз да внеса и да предложа този проект, вероятно щях да предложа промени, защото мисля, че дейността на Института може да бъде по-адекватна към днешно време.

да постигнем някакъв синхрон в онова, което правим ние като изпълнителна власт, и онова, което те ще правят като научна организация, която обаче прави и приложни изследвания, част от които служат за дейността на изпълнителната власт. Трябва да знаем, че когато е писан Законът, когато е правена промяната и е сменян статутът, и той е изнесен от БАН, и е отишъл в

и водите ще изпълнява такива функции. Но за съжаление, ако така остане текстът, това, което ще се случва, е своеобразен ин хаус. Министерството ще плаща едни пари на Института за една дейност, която ще осъществява, ще връща обратно в Министерството на Дирекция „Води“ и Дирекция „Води“, осъществявайки изпълнителната власт, ще докладва тези функции. Но така е записано в бюджета тогава, и ако прехвърлим текстовете, така ще се случи. Надявам се поне да оптимизираме някои чисто административни разходи, защото все пак като е под една институция като шапка, това може би ще се ще се оптимизира в някаква степен. Колкото до предложенията, които идват от страна на ГЕРБ, аз мисля, че те не биха били полезни и по-скоро не съм съгласен с тях. Ще Ви кажа защо: ако министърът няма абсолютно никакви отношения към този институт, на практика аз не мога по никакъв начин да влияя върху някои от процесите, включително представете си, че се случи нещо и по някаква причина директорът вече не е директор на Института, обаче Научният съвет не предлага никой за директор, ние оставаме във висящо положение. Нали разбирате?

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Вицепремиер! Институтът и в момента изпълнява множество функции по отношение на обслужването на изпълнителната власт, не само на Министерството на околната среда и водите, но и на Министерството на земеделието и храните, на Министерството на енергетиката, на Министерството на отбраната. Има множество проекти и със Столична община. Не е вярно това, че Институтът е отказвал възлагането на каквито и да е задачи. Във всеки момент на трябва да може да му бъде възложена задача, и то от всеки министър, било чрез принципала, било директно. Така че по отношение на това ние нямаме противоречия, но все пак

Така че това е обвързаната компетентност. Те могат само да предложат, а Вие можете само да откажете или да приемете. Това до голяма степен съответства на двойствения статут на организацията и Ви дава право да освободите при нарушение генералния директор. Впрочем, колкото и неща да напишем, трябва да си признаем, че те ще бъдат недостатъчни, защото Институтът има нужда от самостоятелна уредба, и то на законово ниво. Аз се надявам Вие да предложите Закон за Националния институт за метеорология и хидрология. Такъв беше изготвен и честно казано, аз

бих ги посъветвал, ако Вие сте такъв отговорен принципал, че е по-добре в момента да бъдат към Вас – към министъра на околната среда, отколкото към министъра на образованието и науката, който очевидно не ги е искал, въпреки че принципно смятам, че трябва да бъдат към Министерството на образованието и науката. Така че това ми е молбата: повече да не обвинявате и Института, и нас в политическо заиграване. Апелът ми, ако сте отговорен принципал, е: едното – да предложите Законопроекта, другото – още тази година да се опитате да има увеличение на възнагражденията, някаква минимална КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Ако Вие осигурите разходи за персонал, те си определят възнагражденията, но проблемът е, че в бюджета не бяха увеличени разходите за персонал, но в рамките на бюджета на първостепенния разпоредител Вие казахте, че… че… Този въпрос ми зададохте: „Откъде знаете, че няма да ги увелича?“ Ето, аз не знам, защото може да имате възможност в рамките на бюджета на Министерството на околната среда като първостепенен разпоредител да им увеличите възнагражденията, въпреки че общите разходи за персонал не бяха увеличени, за сметка на други второстепенни разпоредители и за сметка на резерви. Предполагам, че имате такива възможности, след като заявихте това? Да ги подкрепите, разбира се, и по линия на капиталовите разходи, защото имат нужда от преоборудване, от закупуване закупуване на нови, модерни метеорологични станции. Това ще подобри дейността, а не само организационните промени, които Вие виждате. Като принципал винаги ще имате правомощия да влияете дори и при гласуването на една обвързана компетентност. Моят последен апел към Вас е: премислете го още веднъж, дайте знак на колегите от управляващото мнозинство да подкрепят това предложение за обвързана компетентност при назначаването на генералния директор, което гарантира

Благодаря Ви, господин Вълчев. Има ли реплики към Красимир Вълчев? От Джевдет Чакъров. Заповядайте. Вие изказахте Вашата позиция, но как виждате статута на една научна структура, каквато е НИМХ? Нали се декларира и гарантира, че Националният институт по метеорология и хидрология ще си остане такъв, като като основното правило е да няма вмешателство, на който и да е министър в академичната структура и функционирането на дейността? В случая се декларира, че ще бъде по този начин, но е видно, че няма да се спази… Днес дискусията е, господин Министър, нека да се да се обърна и към него – наистина Научният съвет да предложи и Вие да го определите. В края на краищата министърът ще го назначава, но се нарушава основен принцип на функциониране на една академична структура.

до някаква степен и административна структура, в никакъв случай няма да го лиши от правомощията му. Той ще може да осъществява контрол и би трябвало да може, ако има нарушения на генералния директор, да го смени, защото никой не трябва да остава несменяем, когато е направил нарушение. Ще може да осъществява одит – тоест звеното за вътрешен одит ще осъществява одит.

между министъра и института, и от друга страна, принципите на академичната автономия. Може би най-доброто решение е това, което предлага колегата Шишков, да се регламентира обвързана компетентност, което ще гарантира, че академично най-авторитетното лице ще бъде предложено за генерален директор и министърът ще има правото да реши дали да го назначи или не.

текстовете в Закона и в Законопроекта, че Националният институт по метеорология и хидрология не е само научна организация. Той е съставен от две основни звена – едното е научна аналитична част, а другата е Национална

Той има своите функции да предоставя данни, които се добиват чрез измерванията и чрез станциите, които обслужват редица държавни институции, включително Министерството на околната среда и водите.

докато Националният институт по метеорология и хидрология има академична дейност в някаква степен и тя е съвсем минимална, доколкото все пак част от статута на служителите е да се занимават с тази дейност и биват акредитирани и оценявани и от Министерството на образованието и науката.

в научните достижения по отношение на климатологията и хидрологията, а не бих казал, че сме на такова ниво. Иска ми се да бъдем, защото това е една от важните теми на днешния ден, на съвремието ни, но за съжаление, не сме. Надявам се да допринеса да израснем в това отношение, доколкото то е обвързано и с моето образование, но уви, не сме. От тази гледна точка мисля, че абсолютно достатъчно е, както е записано в текста. Както казах, аз ще се съобразявам с онова, което самият научен колектив има като предложения, но то не може да бъде единствено определящото и аз да се превърна в един гумен печат на онова, което си представят само от научния институт. В крайна сметка в ролята на добър стопанин би трябвало да имам, на първо място, ангажимента към цялото общество и тези институции да са функция на това общество – да бъде задоволявано, дали с научни данни, дали с приложни данни, но в крайна сметка моята роля е да изпълнявам функцията на министър като стопанин за грижата за обществото, а не за грижата на институциите, които са. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Сандов. Николай Дренчев, за изказване.

Господин Председател, господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Гледаме на второ четене Закона за водите. Вносителят – Министерският съвет, беше внесъл предложение за изменение в два члена, които касаят управление на риска. Впоследствие се появи едно преместване на Националния институт по метеорология и хидрология.

не би трябвало да намират място във второто гласуване. Въпреки това по някаква причина това внезапно, пожарно преместване на НИМХ от един принципал към друг се проведе през едни инфарктни заседания на Комисията по околната среда и водите, които на три пъти бяха прекъсвани. На коляно се правеха всякакви изменения. Най-накрая минаха през Комисията по околната среда и водите и влязоха тук в пленарната зала. Чест и почитания към госпожа Митева, която се опита на коляно да внесе няколко съществени промени, с които да санира това предложение, което беше предложение ние да приемем тук. В крайна сметка нямам представа защо е това бързане и какъв е смисълът на това нещо, което ние правим тук по този начин на пожар, което очевидно ще го направим прибързано – не както трябва, и впоследствие ще трябва да го поправяме с поправка на поправката. Моето предложение е да ограничим приемането на това, което Министерският съвет с мотивите, с които внесе Закона, там няма нищо за НИМХ, така или иначе разрешили сме им да останат в сила плановете, които са досега съществуващи, до приемането на нови. Те имат възможност да вършат своята работа така, както спешно и неотложно трябва да се свърши. По отношение на статута на НИМХ, на приемането на НИМХ, за преместването на НИМХ предлагам да оставим за някакъв следващ момент, когато ще се внесе един закон от начало до край, ще бъде прочетен, ще бъдат чути мотивите. Защото ние мотиви за това нещо не бяхме чули до преди малко, когато господин Сандов ги каза тук в пленарната зала. Лично аз не бих ги кредитирал, някак си ми се стори, не особено тежка аргументацията. Може и да бъркам. Бих предпочел да ги видя написани, в писмен вид, да помисля. По същия начин бих желал да видя мотивите на госпожа Митева в писмен вид. Да помисля малко. Тя ги каза много добре. Малко бързо в рамките на пет минути, колкото ѝ беше отделеното време. Дали наистина са така? Не съм особено убеден. Ето, господин Вълчев, направи веднага една забележка, че всъщност НИМХ – той има двойственост в своята структура – от една страна, е научен институт, а от друга страна, е хидрометеорологична служба. Така че бъркаме малко небрежно и малко бързо в една институция. Не виждам никаква причина да го правим. Поради тази причина предлагам да отхвърлим тези предложения. Да си останех НИМХ с принципал Министерството на образованието и науката. Когато видим разумни аргументи, както и цялостно законодателството, което ни се предлага, да приемем в неговата пълнота – когато процедурата е спазена, така че можем да обмислим всичко това, което е, да ни е дадено достатъчно време авансово, да можем да го обмислим, да не го хващаме във въздуха – някоя реплика, някоя думичка, а напротив, когато правим нещо, да го правим така, че да е направено веднъж завинаги, а не на пожар веднага след като сме го поправили, да ни се налага да минава пак през комисии и да го преправяме.

Реплики към Николай Дренчев има ли? Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Прекратявам дискусията.

МИНЧЕВ: Уважаеми народни представители, преминаваме към гласуване. На първо място поставям на гласуване предложението на Комисията по околната среда и водите

Гласуваме предложението на Комисията за създаване на нов § 6 в редакция, предложена от Комисията по околната среда и водите, както беше изчетено от Манол Генов – председател на Комисията. Владимир Табутов?

На първо място по ал. 1. Подлагам на гласуване редакционното предложение на народния което е в предложения от Комисията текст – думите „се преобразува в Национален институт по метеорология и хидрология“ се заменят с думата „преминава“. По този начин

На първо място гласуваме редакционното предложение на Ива Митева – ал. 2 да бъде изменена и да придобие

предложението на Младен Шишков е: накрая на изречението, след „водите“ да се постави запетая и текста „по предложение на Научния съвет на Националния институт по метеорология и хидрология“. Гласуваме предложението на Младен Шишков.

е за създаване на нова алинея със следния текст: „Делегираният бюджет по ал. Господин Шишков, обаче ал. 2, която говореше за делегирания бюджет, вече е изменена. Може ли за малко само да дойдете, извинявайте?

Благодаря Ви, господин Шишков. Поради приетата редакционна поправка в ал. 2 в предложението на Младен Шишков ще трябва да отпадне препратката към ал. 2. Изчитам предложението на Младен Шишков за създаване на изцяло нова алинея – ще се яви ал. 5, със следния текст: „Делегираният бюджет дава право на Института: 1. да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, като уведомява за това първостепенния разпоредител с бюджет; 2. да се разпорежда със средствата на НИМХ; 3. да определя броя и числеността на персонала в НИМХ; 4. да определя индивидуалните възнаграждения на персонала в рамките на утвърдените разходи по бюджета на НИМХ за съответната бюджетна година.“ Гласуваме предложението на Младен Шишков за създаване на нова алинея.

Преминаваме към гласуване на § 7, предложен за създаване от Комисията, в редакция от Комисията при съобразяване на вече приетото изменение в ал. 1,

от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 8: „§ 8. § 8: „§ 8. Трудовите правоотношения на служителите на Националния институт по метеорология и хидрология при министъра на образованието и науката, в това число и заемащите академични длъжности, се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.“ Предложение на народните представители Манол Генов, Татяна Султанова, Зорница Стратиева, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 9: „§ 9. Имуществото, архивът, както и всички права и задължения, включително членствените правоотношения в национални, европейски и международни организации по метеорология и хидрология, и правото да обучава докторанти по акредитирани докторски програми

Предложение на народните представители Манол Генов, Татяна Султанова, Зорница Стратиева, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 10: „§ 10. В срок до два месеца от влизане в сила на този закон Министерският съвет по предложение на министъра на околната среда и водите приема необходимите промени в правилника за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология.“ Предложение на народните представители Манол Генов, Татяна Султанова, Зорница Стратиева, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

думите „министъра на образованието и науката“ се заменят с „министъра на околната среда и водите“. Комисията предлага да се създаде § 12: „§ 12. Параграфи 1 и 3

Има ли изказвания? Не виждам. Закривам дискусията. Преминаваме към гласуване, като

милиционерските действия на Бойко Рашков на последните избори през месец ноември. Те искаха да предадем някои техни думи към господин Никола Минчев. Като цяло нашите избиратели искат да подкрепят един млад председател на Народното събрание, но имаха и някои препоръки към него.

да промените статуса на въпроса на господин Мустафа Карадайъ – председател на „Движение за права и свободи“ от 15 декември, защото все още не е получен отговор и минаха почти 100 дни, и Вие не сте променили статуса. Ние от „Движение за права и свободи“ не приемаме, че е отговорено на този въпрос. Миналия петък господин Цонев каза кое е общото между религията, прахосмукачката и изборите. Нашите избиратели активисти помолиха да кажем от най-високата трибуна в Народното събрание коя е приликата между така наречения Възродителен процес, калашника и изборите на 14 ноември? На много предизборни наши срещи – в общините Момчилград и Крумовград, имаше гранична полиция и военни с калашници, които ни посрещаха на пътя

че ние и преди 1990 г. не се изплашихме от калашниците и сега няма да се уплашим и сме против милиционерщината на Бойко Рашков. Благодаря Ви. (Ръкопляскания мисля, че леко преминаваме границата с тези сравнения, алюзии, калашници. Мисля, че военната терминология е добре в тези времена да я държим извън парламента. Що се отнася до статуса, колкото и пъти да излизате на тази трибуна, има получен отговор, може да не Ви харесва, но някакъв отговор има, затова статусът е такъв, така че няма как това да бъде променено. Задавайте си отново въпроса, ще има и устни въпроси, но няма как тук да държим заложник парламента и председателя на Народното събрание на недоволството на ДПС от отговора или липсата на достатъчно

Уважаеми колеги! Господин Председател, бихте ли ми казали коя граница е премината тук, в парламента, и бихте ли ми казали как се упражнява контрол на изпълнителната власт? Не е ли тук мястото и не е ли това органът, който упражнява контрол на актовете на изпълнителната власт? Вие ли определяте кои са границите? Не бяха ли прекрачени границите точно на изборите, които ние питаме и за конкретните случаи? И Вие решавате къде преминаваме границата или кой я е преминал?! Господин Председател, не превръщайте Народното събрание в гумен печат това вече сме го гледали. Ние упражняваме като институция контрол на актовете и действията на изпълнителната власт, особено когато те нарушават човешки права и свободи. И това не подлежи на Вашия коментар.

ежедневното искане на допълнителен отговор от страна на групата на ДПС, но определено всички ние, народните представители, сме заложници на това буквално приличащо на китайско мъчение, повтарящо се едно и също нещо всеки ден. Очевидно има проблем. Очевидно тази група не е доволна от отговора, който е получила. Очевидно от Ваша страна нямате желание да направите нещо по въпроса. Поканете ги, направете един разговор и ни спестете, първо, парламентарното време, което губим всеки ден. Второ, решете този въпрос – обърнете се към министър Рашков, вижте какви точно конкретно са изискванията, които имат те, и кое е недоволството. И моля Ви, много Ви моля, решете този въпрос и да се спре с това нещо – всеки ден, по три-четири пъти на ден, ние да слушаме абсолютно едно и също нещо,

на министъра на вътрешните работи е какво да отговори и как да отговори – ние няма как да го задължим. А що се отнася до искането, то на практика не искам да го квалифицирам, но е за това да се смени статусът на въпроса в сайта в интернет. Ако това е основното искане, няма как да го направим, тъй като отговор е пристигнал. оттам нататък има други форми и методи, колеги от ДПС, тези отговори да бъдат търсени и да бъдат получени. Но ние сме търпеливи, ако трябва всеки ден ще го слушаме това – просто да знаете, че вече малко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

Две минути. Ако може картата да си сложите, ако не, отчетете времето. МУСТАФА КАРАДАЙЪ: Благодаря Ви, господин Вигенин. Темата е във връзка с прекрачените и преминатите граници. Уважаеми госпожи и господа народни представители, всеки ден тази тема се повдига, за да може поне тази зала да разбере, че на изборите през месец юли и месец ноември границите бяха преминати – полицията беше превърната в милиция! Има незаконно нахлуване по домовете на инвалиди, хора на над 80 години и това нещо продължава и след изборите – в демократична, европейска България, член на Европейския съюз, в XXI век, и то без законно основание и ние искаме да се извърши проверка. Уважаеми народни представители, искам да съм категоричен, не го приемайте като китайско мъчение, защото този пълзящ фашизъм, който го видяхме – 2021 г., ние сме тези, които трябва да го пресечем и не е китайско мъчение повтарянето всеки ден на темата, а повтарянето всеки ден на темата е призив Народното събрание да си изпълни ролята и никой оттук нататък да не смее да си позволи да прекрачва закона и да извършва милиционерщина против политически опоненти. Тези репресии трябва да приключат веднъж завинаги. Бяхме свидетели на това 12 години, но до такава степен нахлуването по домовете на хората не се беше случвало. Репресии срещу партиен апарат – 12 години го живяхме от ГЕРБ, но промяната дойде с прекрачването на границата. И Народното събрание – апел и призив отправям към всички народни представители, ние сме тези, които трябва да спрем това

Емил Алексиев от Министерството на икономиката и индустрията – началник-отдел „Политика за потребителите“ в дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“, и от Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов – председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ Изненадахте народните представители. Ще изчакам малко да се върнат в залата. Моля също квесторите да поканят народните представители, които са отвън, да влязат за гласуване.

процедура за допуск – режим на гласуване.

Можем да продължим с представяне на Законопроекта, прочетете си Правилника, колеги.

внесен от Министерския съвет на 3 декември 2021 г., приет на първо гласуване на 10 февруари 2022 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

седалището и адресът на управление на търговеца, телефонният му номер и адресът на електронната му поща; когато търговецът предоставя други средства за онлайн комуникация, които гарантират, че потребителят може да съхранява на траен носител всяка писмена кореспонденция с търговеца, включително датата и часа на тази кореспонденция, информацията съдържа също и подробно описание на тези други средства; средствата за комуникация, предоставени от търговеца, трябва да дават възможност на потребителя да установи бързо контакт с търговеца и да общува ефективно с него; когато е необходимо, търговецът предоставя също и седалище и адрес на управление, както и данни, идентифициращи търговеца, от чието име действа;“. Параграф 1в

Когато договорът е сключен чрез използване на средство за комуникация от разстояние, което е с ограничено пространство или време за представяне на информация, преди сключването на договора търговецът предоставя на потребителя чрез използваното средство за комуникация най-малко преддоговорната информация по чл. 47, ал. 1, т. с изключение на стандартния формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение № 6. Преди сключването на договора, търговецът предоставя на потребителя останалата информация по чл. 47, ал. 1, включително стандартния формуляр за упражняване правото на отказ, по подходящ начин съгласно ал. 1.“

за § 8. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9. Предложение от народния представител Петър Кънев:

предложението за допустимо и го подкрепя. Комисията предлага да се създаде нов § 10: „§ 10. В чл. 61а ал. 2 се отменя.“

В чл. 68б се правят следните допълнения: 1. В ал. 2 след думата „включително“ се добавя „цифрово съдържание и цифрови услуги“. 2. Създава се ал. 3: „(3) Продукт по смисъла на този раздел е всяка стока или услуга, включително недвижимо имущество, цифрово съдържание и цифрови услуги, както и права и задължения.“

като идентична на стока, предлагана на пазара в други държави – членки на Европейския съюз, когато тази стока има значителни разлики в състава или характеристиките, освен ако това не е обосновано от законосъобразни и обективни фактори, като: а) изискванията изискванията на националното законодателство; б) наличието или сезонния характер на суровините, необходими за производство на стоката; в) наличието на доброволни стратегии, имащи за цел подобряване на достъпа до здравословни храни; г) правото на търговците да предлагат стоки от същата марка в опаковки с различно тегло или обем на различните пазари.“

като се вземе предвид дали средният потребител може да установи лесно разликата в стоките въз основа на проверка на предоставената от търговеца информация и нейната адекватност.“

Откривам дискусията по наименованието на Законопроекта и параграфи от 1 – 16 включително по Комисията. Има ли желаещи за изказвания?

както по време на заседанието на Икономическата комисия всички гласувахме заедно и участвахме – няма спорни въпроси, това е да избегнем наказателна процедура срещу България. Обръщам се, за да подходим експертно и да участвате в гласуването, да не се окаже, че няма кворум по този важен за всички нас въпрос. Благодаря Ви.

Уважаеми колеги, на първо място ще подложа отново на гласуване допуск до залата на Емил Алексиев – началник на отдел „Политика за потребителите“ в дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“ в Министерството на икономиката и индустрията; Димитър Маргаритов – председател на Комисията за защита на потребителите. Моля да гласуваме допуска до залата на двамата.

е на списание или на друго специализирано издание на потребителска тематика;“ б) в буква „г“ накрая се добавя „различни от тези по букви „б“ и

В чл. 172 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 2 се изменя така: „(2) Средствата по ал. 1 се разпределят със заповед на министъра на икономиката и индустрията по негова преценка, съобразно дейността и при спазване принципите на обективност, прозрачност и безпристрастност. Заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението ѝ, освен ако съдът разпореди друго.“ 2. В ал. 3 след думите „Министърът на икономиката“ се добавя „и индустрията“.“ Комисията предлага да се създаде нов § 21: „§ 21. В чл. 173 се правят следните изменения и допълнения: 1.

В ал. 4 думите „Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на икономиката, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“

По § 21 има предложение от народния представител Мартин Димитров. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в нов § 25. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за нов § 21, но предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в нов § 25.

При извършено широко разпространено нарушение или широко разпространено нарушение със съюзно измерение, установено от Комисията за защита на потребителите, при осъществяване на мерки за прилагане на законодателството за защита на потребителите в рамките на координирани действия, предприети от компетентните органи на държавите – членки на Европейския съюз, съгласно чл. 21 на Регламент (ЕС) 2017/2394, председателят на Комисията за защита на потребителите налага на едноличните търговци и юридическите лица имуществена санкция в размер до 4 на сто от реализирания от тях оборот в страната

продължаващо прилагане от търговец на клауза, включена в договор с общи условия с потребители, която е обявена с влязло в сила решение на съда за неравноправна по смисъла на чл. 143 – 147. (2)

чл. 21, 23 и чл. 65 относно обозначаване цените на стоките, председателят на Комисията за защита на потребителите налага на едноличните търговци и юридическите лица имуществена санкция в размер от 5000 до 50 000 лв. лв. (3) Когато в резултат на координирано действие, предприето съгласно чл. 21 на Регламент (ЕС) 2017/2394, компетентните органи на държавите членки вземат решение санкцията да бъде наложена от компетентен орган на една държава – членка на Европейския съюз, от името на всички държави – членки на Европейския съюз, участващи в координираното действие, председателят на Комисията за защита на потребителите налага на едноличните търговци и юридическите лица имуществена санкция в размер до 4 на сто от реализирания от тях оборот във всички държави – членки на Европейския съюз, засегнати от нарушението. Когато извършителят на нарушението по ал. 1 е част от обединение по смисъла на глава осемнадесета от Търговския закон при налагане на имуществената санкция се взема предвид реализираният общ оборот на обединението в държавите – членки на Европейския съюз, засегнати от нарушението.

Откривам дискусия по параграфи от 17 до 30 включително, представени от председателя на Водещата комисия. Има ли желаещи за изказване? Няма. Прекратявам дискусията.

Преди да преминем към гласуването, ще уточня какво гласуваме: параграфи от 17 до 30 по номерацията на Комисията, като § 17 и § 18 са по текст на вносител; § 19 и § 20 са в редакция на Комисията;

§ 21, който е по номерацията на вносителя, е предложен от Комисията да бъде отхвърлен, тъй като систематичното му място е намерено другаде в Законопроекта; § 24 е по вносител; § 25 е нов, по предложение на Комисията; параграфи 26, 27, 28, 29 и 30 по номерацията на Комисията са съгласно текст на вносителя.

Благодаря